Državni tajnik Miljenko Pavlaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. izmjena i dopuna u svijetu niza što se veže za pravo intelektualnog vlasništva. Izmjenom i dopunom Zakona o žigu koji se predlaže također se usklađuje s pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske u poglavlju 7.-Prava na intelektualno vlasništvo, što sam već i ranije rekao da je zatvoreno poglavlje u 12. mjesecu protekle godine. Uglavnom, izmjene se odnose prvo da se u potpunosti usklađujemo sa apsolutnih razloga za odbijanje registracije žiga i to prema direktivama Europske komisije za ujednačenje prava svih propisa država članica koje se odnose na žigove kao razlog odbijanja registracije žiga. Poznaje situaciju u kojem znak nema nikakve raznolikovni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je zatražena registracija. Tu se upravo pojednostavljuje razlike u praksi koje definiraju stupanj raznolikosti koje u potpuni odbijanje registracije potrebne za žig. Zatim također za uvođenje agentov žig kao novi relevantni razlog za odbijanje registracije žig te zla vjera kao novi razlog na temelju kojeg se može tražiti proglašenje ništava žiga. Agentov žig predviđen je kao relativni razlog za odbijanje registracije žiga u Uredbi Vijeća Europske komisije o žigu zajednice, a takav obaveza proizlazi iz članka 6. iz Pariške konvencije za zaštitu intelektualnog vlasništva čija je također Republika Hrvatska ugovorenica. Kao poseban relativan razlog regulira se situacija kada su žigovi podneseni u zloj vjeri. Po uzoru na odredbe Uredbe o žigu zajednice na temelju tog razloga nije moguće prigovoriti prijavi žiga, već je moguće jedino zatražiti da se registracija žiga proglasi ništavnim. proglasi ništavnim. Također, prema uzoru i o Zakonu o patentima koje smo ranije imali potrebno je bilo i uvođenje novog instituta prema međunarodnim ugovorima sa područja intelektualnog vlasništva, tu prvenstveno Singapurski ugovor o pravima žiga koji je stupio na snagu 1.1.2009. godine koja je potpisnica i Republika Hrvatske. Ovdje se uvađa mogućnost nastavka postupka usprkos propuštanja roka i bez postojenog određenog razloga zbog kojeg je propuštanje roka i nastalo. Zahtjev za nastavak postupka treba biti podnesen unutar dva mjeseca od dana propuštanja. Uvođenje ove mogućnosti posljedica je činjenice da se radi o stjecanju privatnih prava. Evo, za sada toliko. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbori? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovani gospodine ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. većina ljudi zapravo kada se govori o žigovima misli na pečate tako da sam čak danas imao u nekoliko navrata prilike prilike da ljudi pitaju o čemu to saborski zastupnici raspravljaju o tako opskurnim temama kao što je štambiljanje nekakvih dokumenata ili tako dalje. Međutim, činjenica jeste da se pod ovim zakonom krije jedan od izuzetno važnih segmenata intelektualnog vlasništva, jer se ovdje o žigu govori o onome što mi zapravo podrazumijevamo pod nazivamo "trademark" ili zaštićeni znak. Tržišna promocija je sastavni dio životnog ciklusa proizvoda i niti najbolji proizvod, ako nema valjanu i dobru promociju, promociju, neće na tržištu biti dobro primljen. Proizvodi izdani od strane većeg etabliranog tržišnog imena poznato je da u startu imaju veću prednost pred proizvodima novih tržištu nepoznatih proizvođača. Zbog toga znakovi koji omogućuju raspoznavanje robe na tržištu imaju važnu ulogu na današnjem stupnju razvoja tržišnog gospodarstva. kako bi potrošači mogli odabrati onaj proizvod koji odgovara njihovim željama i potrebama a kojeg asociraju uz određenog konkretnog proizvođača tada u kontekstu intelektualnog vlasništva odnosno u užem kontekstu prava industrijskog vlasništva govorimo o žigovima. Bitna pretpostavka registracije žiga jest da se razlikuje jedan od drugih, jer se zapravo njima uspostavljaju odnosi između poslovnih subjekata, potrošača, trgovaca i proizvođača. Žigovi su vrlo snažan i pogodan instrument reklame, propagande i obrade tržišta. Tako da suvremeno tržište izuzetno mnogo polaže u izgradnju tržišnog identiteta ili ono što mi nazivamo popularno brendovi. Brend je sastavni element tog sustava i danas se s pravom govori o tržišnoj vrijednosti brendova koja proizvodima stvorenim od strane određenog proizvođača može poslužiti kao prednost im možda čak i otežati nastup na tržištu i to paradoksalno ali istinito velikim dijelom neovisno o samoj kvaliteti proizvoda. Dokaz tome je i svjetski raširena pojava proizvodnje i trgovine krivotvorenim proizvodima odnosno lažnjacima. A u posljednje vrijeme se smatra kako je ovaj vid povrede intelektualnog vlasništva postao osnovnim poslom brojnih skupina organiziranog kriminala budući da su prilike za zaradu i potencijalne kazne u velikom nesrazmjeru. Za razliku od klasičnih kaznenih djela kao što je trgovina drogom primjerice. Pravno gledano žigovi su isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i usluga jednog gospodarskog subjekta. I ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu se rješavaju određena pravna pitanja vezana uz razlikovnost žiga jer imamo i takve slučajeve da se pokušavaju maskirati ili kopirati logotipovi tabliranih tržišnih tvrtka na taj način pokušavajući obmanuti i potencijalne kupce. Ovim zakonom se rješava i pitanje registracije, odnosno odbijanja registracije i slično. I sve to zato što važeći Zakon o žigu čak i nakon izmjene godine 2007. nije do kraja već u vrlo visokoj mjeri usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, opet imamo obrazac. Zakon je donesen 2005. Onda je izmijenjen 2007, pa sad 2009. I opet se u opisu stanja, odnosno tumačenju zakona kaže slijedom navedenog činjenica jest da se predloženim izmjenama Zakona o žigu hrvatski pravni sustav u području žigova još jednom približava europskim i međunarodnim pravnim sustavima što će za posljedicu imati ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske u jedinstveni sustav europskog intelektualnog vlasništva. Pa i ja kao što je i poštovani gospodin državni tajnik ponovio jedno šest puta svoje uvodno predavanje danas pri predstavljanju ovog seta zakona. Opet se pitam u čemu se krije to približavanje, jel' to 99% približavanja, 87, 76. Kada ćemo mi opet morati do kraja i zbog čega izvršiti još jedno približavanje vezano uz Zakon o žigu, odnosno ovim logotipovima, znakovima. Zašto kada se jednom pristupi harmoniziranju nekog zakona se to ne obavi odjednom i do kraja. Tako da možda je to zbog statistike tako da pred Europskom unijom kažemo evo vidite koliko smo mi zakona harmonizirali nadajući se da oni neće neće provjeravati kvalitetu, nego kvantitetu pa neće meritum pregovarati. Činjenica jest da se zaista ovim zakonom približavamo, ali se nismo do kraja približili cilju harmonizacije europske pravne stečevine vezano uz intelektualno vlasništvo i članak 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I mogu samo se složiti sa gospodinom državnim tajnikom da novi Zakon o žigu se u još većoj mjeri osigurava poduzetnička i tržišna sloboda kao temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske kao što je to utvrđeno u odredbi članka Ustava Republike Hrvatske. I SDP će ovaj zakon podržati. Možemo čak i smatrati da prihvaćanjem ovog zakona na neki način raste i zaštita potrošača zbog očekivanog većeg povjerenja u etablirane tržišne brendove koji ovim zakonom imaju još veću pravnu zaštitu, a možemo se također da će Vlada ponukana Zakonom o industrijskom dizajnu kojeg smo također raspravili i kojeg ćemo prihvatiti naći za potrebno da porazmisli i o Nacionalnoj strategiji dizajna. Tako da evo dizajneri onda hrvatski imaju posla dizajnirati i žigove odnosno logotipove ovih ovih naših brendova i robnih marki sve pod pretpostavkom da ćemo izaći bilo iz krize ili recesije kad se dogovorimo zapravo u kakvom se stanju nalazimo. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. U setu zakona iz područja intelektualnog vlasništva koji su doneseni 2003. godine bio je i Zakon o žigu, a neke njegove izmjene nastupile su 2007. godine. Evo, ovo je danas zadnji peti zakon iz područja prava intelektualnog vlasništva o kojem raspravljamo i koje ćemo sutra usvojiti. Složiti ćemo se i da je 5 zakona iz jednog resora zaista dosta za jedan dan. Žig je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu. Ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja nekog proizvoda ili usluge moguće je dakako zaštititi žigom. On se u većini zemalja stječe registracijom na temelju ispitivanja koje obavljaju odgovarajuća nadležna tijela, a kod nas je to Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Osnovni uvjeti koje neki znam mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije sličan nekom ranijem žigu. Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda ili usluga obilježenih njime. Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda ili usluga. Zaštita same kreacije nekog znaka, logotipa ili etikete može predstavljati autorsko djelo koje je zaštićeno kao autorsko pravo čime je zaštićen interes autora ili kreatora. Prema tvrdnjama predlagača ovim sadašnjim izmjenama, u potpunosti će se uskladiti naše zakonodavstvo u području prava zaštite Zakona o žigu s aktualnom pravnom regulativom Europske unije. Vjerovati ćemo predlagatelju da je zaista tako pa će stoga i klub Hrvatske narodne stranke

poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo danas gotovo cijeli dan raspravljamo o nekoliko zakonskih prijedloga kojima se nacionalno zakonodavstvo, u ovom slučaju iz područja intelektualnog vlasništva usklađuje sa pravnom stečevinom Naime, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji, a u skladu s člankom 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska se obvezala izraditi pravni okvir koji će jamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva, sličnu onoj koja postoji u A regulirana je relevantnim direktivama i uredbama određenih tijela Europske unije. Isto tako, a u skladu sa pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske za poglavlje 7 – Pravo intelektualnog vlasništva, Republika Hrvatska je dužna ukloniti preostale razlike s pravnom stečevinom Unije u području žigova i to u prvom kvartalu 2009. godine. Upravo iz toga razloga i raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu kojim se Republici Hrvatskoj uz pravilniku o žigu te uz relevantne međunarodne ugovore kojima je pristupila Republika Hrvatska uređuje pravno područje žiga. Zakon o žigu u Republici Hrvatskoj donesen je 2003. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine. Ono što smatram važnim za naglasiti jeste činjenica da je Hrvatski sabor u drugoj polovici 2007. godine usvojio izmjene i dopune Zakona o žigu kojima je hrvatski zakonodavni okvir iz ovog područja u veoma visokoj mjeri usklađen sa pravnom stečevinom Važeći Zakon o žigu uz uobičajeno definiranje osnovnih pojmova u svojoj osnovi uređuje način stjecanja žiga, njegove učinke i uporabu, prijavu za registraciju i postupak registracije žiga, promjene na žigu itd., dakle i druge slične pojedinosti. Pokušati ću samo u najkraćim crtama pojasniti pojam žiga i njegovo značenje, a čuli smo ga maloprije i od kolege koji je govorio ispred kluba Hrvatske narodne stranke. Dakle, žig predstavlja isključivo pravo na određeni znak kao što su ime, logotip, amblem, etiketa ili neko drugo obilježje koje služi za razlikovanje proizvoda ili usluga jedne osobe od ostalih ostalih osoba u gospodarskom prometu. Žig se u većini zemalja stječe registracijom na temelju provedenog prethodnog ispitivanja od strane odgovarajućeg nadležnog tijela, a u Republici Hrvatskoj to nadležno tijelo je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Osnovni preduvjeti koje neki znak mora ispunjavati da bi se mogao zaštiti kao žig jeste njegova mogućnost prikazivanja u grafičkom obliku poput riječi, crteža, slova, brojke itd. te da je razlikovan, odnosno da svojim izgledom i izričajem omogućava potrošaču razlikovanja proizvoda i usluga jednog poduzetnika od istih ili sličnih proizvoda i usluga drugog poduzetnika. Znak se ne bi mogao registrirati i ne smije se registrirati ako je sličan nekom ranije registriranom žigu. zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači te pružatelji usluga štite uložena sredstva za promidžbu i marketing svojih proizvoda i usluga. Unatoč visokoj razini usklađenosti važećeg Zakona o žigu, u sklopu pretpristupnih pregovora dodatno su utvrđeni određeni segmenti zakona koje je potrebno izmijeniti kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji imala mogućnost pružanja istog stupnja zaštite prava žiga kao što to pravo pružaju i sve druge članice Bitno je naglasiti kako je Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2008. godine usvojila izvješće o ispunjavanju obveza iz poglavlja 7 – Pravo intelektualnog vlasništva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se Republika Hrvatska ujedno obvezala, a u skladu u skladu sa preporukama Europske komisije dodatno izmijeniti Zakon o žigu. Naglašavam tu činjenicu iz toga razloga jer je temeljem spomenutog izvješća Europska unija privremeno zatvorila poglavlje 7 pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dakako, obveza dodatnog usklađivanja je ostala. Upravo iz toga razloga je potrebno donijeti predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu koji će ujedno rezultirati time da će hrvatsko zakonodavstvo u području prava žiga biti u potpunosti usklađeno sa Europskim zakonodavstvom iz istog područja. Upravo iz toga razloga ja ću osobno podržati donošenje ovog zakona. Hvala Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zdenko Franić. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani kolega, rekli ste da će se ovim zakonom u potpunosti zaštititi prava poduzetnika poduzetnika iz Europske unije, ali ja bih samo još jednom pročitao dio koji se odnosi na ocjenu posljedica koje će proisteći donošenjem zakona. Predloženim usklađivanjem propisa hrvatski pravni sustav u području žigova još se jednom približava europskom i međunarodnim pravnim sustavima, što za posljedicu ima ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske u složene procese unutar postojećeg sustava intelektualnog vlasništva. Dakle, mi se približavamo, nismo se približili. A možda, istina Bog, možda sam ja krivo shvatio, možda se totalnim približavanjem ovog zakona približavamo u segmentu intelektualnog vlasništva ili smo se približili samo u segmentu Zakona o žigu, to mi stvarno nije jasno i ovi izričaji koji se nalaze u ocjeni stanja kod svih ovih 6 zakona su malo dvosmisleni. Pa ja sam ovdje u svom izlaganju rekao da se naše zakonodavstvo u potpunosti usklađuje sa propisima Europske unije ali vaša je konstatacija prilikom vašeg izlaganja u ime Kluba zastupnika SDP-a bila odnosno pitanje je bilo predlagatelju da se izjasni koliko je to posto usklađenje kada su u pitanju ovi zakoni. Moje je mišljenje da svaki zakon, znači svaka pravna materija pa tako i pravna materija odnosno regulative Europske i one se u međuvremenu mijenjaju tako da će vjerojatno u budućnosti mnogi zakoni koje smo ovdje donijeli u Hrvatskom saboru zahtijevati dodatne izmjene i dopune kako bi se uskladili do tada sa aktualnim direktivama odnosno pravnim propisima Europske unije. Hvala.

istaknuto kako je zakon donesen već sada daleke 2003., počeo se primjenjivati početkom 2004. godine, mijenjao se 2007. godine, koncem 2007. i evo sada ponovo smo pred izmjenama. Svaka izmjena zakona košta državu. Ove zadnje izmjene 2007. bile su dobre izmjene i znalo se čak i za ove stvari koje se sada inkorporiraju u zakon. Prema tome, postavlja se često pitanje zbog čega dakle nije neki dugi period, pa nije i neka prilagodba. Ponekad je teško kod nekih stvari koje reguliraju, zakon kada regulira određenu materiju ne razumije./… pa su potrebne nekakve izmjene koje su čisto jedno prijelazno razdoblje između postojećeg stanja u neko novo revolucionarno stanje bitno drugačije od postojećeg. Ali dakle ovdje se niti se štetilo onim adresatima niti zainteresiranima. Dapače, već je bio tada, dobro bi bilo već tada osigurati dakle potpunu jednu prilagodbu jer nije bilo nikakvih razloga da se i ovi poznati elementi ne uvrste u te izmjene koje su se dogodile 2007. godine. Ovdje je teško razabrati zbog čega se to nije dogodilo iako kod nekih zakona savršeno znamo zašto se to dogodilo. Recimo, treba raditi, zna se točno, evo kod ovog prijedloga zakona koji smo imali ranije ali i nekih drugih sličnih zakona gdje je država trebala uložiti u neka materijalna sredstva koja su zastarjela i znalo se da se moraju mijenjati. Recimo natpisi. Silni novci su potrošeni i bačeni a onda se krenulo u izmjene jer ne odgovaraju europskim standardima. Dakle, smišljeno i namjerno. Ali sada to nije predmet ovdje predmet ovdje ove rasprave istraga o tome i rasprave o tome. Dakle, nije bilo nikakvog razloga da se i ovi toliko važni elementi, dakle nerazlikovnost kao razlog odbijanja registracije za žig ili agentov žig kao relativni razlog za odbijanje registracije žiga, ili predviđanje mogućnosti nastavka postupka. A posebno je ovo važno što je trebalo, doduše to se u zakonu svakom jednostavno i kad nije izrijekom rečeno smatra da je gotovo i posebno zakonski ugrađeno jer loša namjera kvari sve. Dakle, predviđa se mogućnost, sada izrijekom je to navedeno, proglašavanja ništavnim žiga podneseno u zloj vjeri. Čini mi se da to je odredba članka 8. To je dobro da je eto u zakonu na ovako vidljiv način i istaknuto, međutim tu ne treba stati jer jedna samosvjesna država ne želi da se bilo tko poigrava njome i lažno bilo da prijavljuje ili drugu osobu. Evo, izgleda da je Državno odvjetništvo već oguglalo i na lažne prijave pa onda su malo ovi krivi, malo oni i tako da javnost ne percipira uopće tko je za što prijavljen i tako. Nekada se to znalo razlikovati i lažno prijavljivanje je bio ozbiljan delikt koji se dakako ozbiljno gonio, progonio i presuđivao. Isto tako, i ovdje sada ova odredba članka 8. Ako netko to radi u zloj namjeri, dakle radi se o prijevari i radi se o kaznenom djelu. Zato je trebalo možda i ovdje pogledati koje su prekršajne odredbe pa zapriječiti i prekršajnu kaznu daleko veću jer ovo je najveći prijestup. Svi drugi mogu nešto pogriješiti ali postupati u zloj vjeri znači prije svega prevarno postupati prema državi, a to jedna ozbiljna država ne dozvoljava. Na kraju krajeva i oni pošteni savjesni građani ne mogu je ozbiljno shvatiti ako tolerira takve postupke. Onda se sve veći broj ljudi počne slično To je jednostavno jedna spirala koja onda obuhvati i zahvati i zdrava tijela i zdrave umove. Prema tome, ja mislim da tome treba energično stati na kraj i država to treba pokazati svoju ozbiljnost i da neće tolerirati poigravanje i zlouporabe prema njoj, ali jednako tako to onda obvezuje državu bome da se jednako ponaša i prema građaninu, u ovom konkretnom slučaju prema onome koji prijavljuje žig. Eto, podržavam donošenje ovakvog prijedloga zakona ali još jednom možda to se ne odnosi sada na ove predlagače ali općenito, da malo razmislimo, pred vratima smo Europske unije, da te prilagodbe ne idu slovo po slovo članak po članak jer to samo Republiku Hrvatsku košta dosta sredstava. Prema tome, ponašajmo se ekonomično i u donošenju zakona. Načelo ekonomičnosti svugdje dobro dođe a pogotovo sada. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treba se odmah približiti, ne približavati nego se odmah sudariti.

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, mislim da, pokušat ću biti kratak u odgovoru na ove dileme ili trileme koje postoje. Sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o žigu Republika Hrvatska je sa 100% usklađena sa Europskom unijom. Ne radi se o nikakvim ekonomskim troškovima ili dodatnim usklađenjima koja nisu bila potrebna.

treba sa promjenom direktiva promijeniti i svoje zakonodavstvo što zasigurno neće biti slučaj u onom trenutku kada Republika Hrvatska postane punopravni član Europske unije, onda ćemo bez izmjena zakona preuzimati direktive Europske unije. ići ćemo ovim putem na izmjene i dopune zakonske regulative. Zato je bilo i potrebno da i u 2007. godini idemo na izmjenu a ono što je i vidljivo i ono što vi znate da ovo poglavlje kao i poglavlje po onim ranijim točkama kada govorimo o setu zakona koji se tiče prava na intelektualno vlasništvo je zatvoreno 19. prosinca 2008. godine. pa mislim dovoljan niti veći dokaz od toga ne treba, da je Hrvatska se uskladila sa stečevinom Europske unije s obzirom da je poglavlje zatvoreno, a ne samo da je zatvoreno to je jedan od poglavlja gdje smo dobili najveće pohvale na način funkcioniranje sa pravima intelektualnog vlasništva. Hvala vam lijepa. Hvala.